Hvala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

Molio bih predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Državni tajnik u Ministarstvu uprave, poštovani Darko Nekić. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče i pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike. Dakle, kao što je već predsjednik rekao, pred vama je nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama. Naime, Zakon o ustanovama temeljni je propis koji uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova u hrvatskom pravnom poretku. Međutim, s obzirom na to da je zakon stupio na snagu još 1993. godine te je do sada podvrgnut tek manjim izmjenama, on danas sadrži i niz odredbi koje su zastarjele, koje su nedovoljno usklađene ili su suviše jer uređuju pitanja koja su u cijelosti uređena drugim zakonima. Izrada odgovarajućih izmjena i dopunama Zakona o ustanovama planirana je planom zakonodavnih aktivnosti za 2019. g. Nacionalnim programom reformi 2019. donošenje ovog zakona predviđeno je znači za prosinac 2019., a što je ujedno i jedna od mjera u okviru pristupanja RH u europski tečajni mehanizam i bankovnu uniju. Intencija ovog zakona je da se način osnivanja, ovlasti upravnih vijeća ili drugih kolegijalnih tijela, način raspolaganja s dobiti i nadzor nad radom javnih ustanova koje pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave, uredi dosljedno odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave, kojim su već uređeni način i uvjeti za povjeravanje poslova državne uprave, opća pravila i materijalna ograničenja upravnog nadzora te iznimna normativna ovlaštenja. Također iz redova socijalnih partnera, ali i u stručnoj javnosti već se neko vrijeme tražilo liberaliziranje uvjeta poslovanja javnih ustanova kojima su osnivači druge pravne ili fizičke osobe, a koje obavljaju javnu službu prema posebnom zakonu, primjerice mogu tu spomenuti pružanje zdravstvenih usluga, pri čemu su dobit dužne reinvestirati u razvoj vlastite djelatnosti. Ovim zakonom tim ćemo ustanovama omogućiti da ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine uz odgovarajuću primjenu propisa, a temeljem odluka svog osnivača. Također, ovim zakonom izvršit će se odgovarajuće terminološke i mnemotehničke prilagodbe, kao i usklađivanje s odredbama Zakona o sudskom registru, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Prekršajnog zakona, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Očekujem, dakako, da će u ovom prvom čitanju, da ćemo i od vas dobiti korisne prijedloge koje ćemo, dakako ugraditi onda i u konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. Nemamo replika pa pitam i poziva izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, onda idemo na raspravu, prvi je na redu Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Stipo Šapina, izvolite.

Poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama. U osvrtu na ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom te posljedice koje će donošenjem ovog zakona proisteći na osnovu toga, treba na napomenuti. Zakon o ustanovama je temeljni propis koji uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova. Važeći Zakon o ustanovama stupaju na snagu još 1993. g. i do danas je imao tek tek manje izmjene i dopune zakona. Iz postojećeg zakona, da se iščitati, da sadrži niz odredbi koje nisu dovoljno usklađene, koje su suvišne, koje su zastarjele jer uređuju pitanja koja su u cijelosti uređena drugim zakonima. Donošenje ovog zakona predviđeno je u prosincu 2019., kroz donošenje nacionalnog programa reformi u 2019. g. kao jedna od ključnih aktivnosti u okviru mjere 144 kojom je predviđena decentralizacija, racionalizacija, a s ciljem uspostave općeg okvira odnosno jednoobraznog uređenja uvjeta koja se odnosi na osnivanje, ustrojstvo, način rada, vrstu poslova, pravni status zaposlenih, izvor financiranja te odgovornost i nadzor u javnim ustanovama koje obavljaju povjerene poslove Državne uprave. Slijedom spomenutih izmjena i dopuna Zakona između ostalog zakon ili zakonom se želi približiti ustanove građanima što se vidi iz odredbi. Npr. u članku 25. kojim se mijenja odredba članka 41. stavka 1. predviđa objavu natječaja za ravnatelja na mrežnim stranicama ustanove što je, uveliko se smanjuju troškovi objave natječaja, transparentnije u odnosu na objave u javnim glasilima kao npr. Sisački tjednik, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Jutarnji list itd.. se ne razumije./... može se iščitati iz članka 36. ovih Izmjena i dopuna Zakona o ustanovama gdje zakonodavac predviđa objavu akata o osnivanju statuta i drugih općih akata kao i djelatnosti koje obavljaju u svojstvu javne službe na znači objava svakako na mrežnim stranicama ustanove. Članak 39. ovih izmjena i dopuna zakona ustanova također upućuje na mrežne stranice ustanova kojim obavezuje ustanove da na svojim stranicama objave i podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanja poslova iz svoje djelatnosti. U članku 20. Izmjena i dopuna Zakona o ustanovama zakonodavac dodaje članak 35. stavka 3. kojim taksativno navodi tko imenuje predstavnike osnivača u upravno vijeće ustanova ukoliko drugim zakonima nije drugačije drugačije određeno. I to na način da Vlada RH imenuje upravno vijeće za ustanove kojem je osnivač RH. Izvršno Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, npr. grad, županija imenuje upravno vijeće ustanove onim ustanovama čiji je ona osnivač. Tijelo pravne osobe je određeno aktom o osnivanju ustanove imenuje upravno vijeće ustanove čiji je osnivač druga pravan osoba fizička ili druga pravna osoba određena aktom o osnivanju imenuje upravno vijeće ustanove čiji je osnivač fizička osoba. članku 37. Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama predstavlja i taj članak, predstavlja svojevrsnu novinu. Ovim prijedlogom je predviđeno u stavci 3 da ustanova svoju dobit može upotrijebiti i na druge načine osim za obavljanje djelatnosti za koju je osnovana ali uz odgovarajuću primjenu propisa o trgovačkim društvima temeljem odluke osnivača a u skladu sa aktom aktom osnivanja i svakako statutom ustanove. Članak 34. precizira da statut ustanove donosi uz prethodnu suglasnost osnivača ustanove te treba napomenuti da u dijelu koji propisuje stupanje na snagu statuta i drugih općih akata ustanove mijenja se na način da isti stupa na snagu najranije dan nakon dana objave. Člankom 24. mijenja se članak 40. Zakona kojim se propisuje način imenovanja ravnatelja ustanove na način ako zakonom nije drugačije određeno institut javnog natječaja primjenjuje se ako je osnivač ustanove RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba kojoj je osnivač RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, no da se aktom o osnivanju može utvrditi i drugačiji način imenovanja ravnatelja ako je osnivač ustanove druga pravna ili fizička osoba. Ovim zakonom izvršiti će se odgovarajuće terminološke i nomotehničke prilagodbe kao i usklađivanje sa odredbama sljedećih zakona: Zakonom o sudskom registru, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o upravnim sporovima, Prekršajnim zakonom, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o pravu pristupa na informacije, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ono što treba napomenuti da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu. Postojeći zakon je, sadrži 82 članka te ovim Prijedlogom o izmjenama i dopunama mijenja se 52. članaka. Klub zastupnika HDZ-a će svakako podržati ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o ustanovama kako je predložila Vlada RH. Hvala. Zahvaljujem. Idemo na drugi Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, no poštovane kolegice Anke Mrak Taritaš nema pa gubi pravo govora. Treći je na redu Klub zastupnika HNS-a poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora, državni tajniče sa pomoćnikom, kolegice i kolege. U prvom čitanju Klub HNS-a Liberalnih demokrata podržati će ovaj prijedlog zakona jer isto kao što je i predlagatelj naveo smatramo da je nužno izvršiti određene korekcije, uskladiti sa ostalim, dijelom zakonodavnog okvira i smatramo da će u svakom slučaju ovo biti bolji zakon nego onaj prethodni. No međutim imamo i jednu i dilemu, pokušati ću u dijelu gdje imamo dilemu dodatno pojašnjenje a vjerujem da će i državni tajnik pojasniti tako da do kraja otklonimo dilemu što se tiče eventualno izmjena do drugog čitanja da li ćemo moći u cijelosti i tada podržati zakon. Naime, članak 4. izmjena i dopuna, mijenja se članak 6. točka 2.: „Obavljanje povjerenih poslova državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave i posebnom zakonu.“. Jedna na očigled formulacija koja laiku ne mora bit jasna, vjerojatno je predlagatelju sve jasno međutim ono što je nama dilema, to je u obrazloženju uz ove izmjene članka koji govori što se mijenja u članku 6. itd. i dozvolite mi samo da pročitam zadnju rečenicu. Također se dosljedno novom zakonu o sustavu državne uprave izričito utvrđuje da se javna ustanovama može osnivati za obavljanje povjerenih poslova državne uprave što među ostalim uključuje i ovo je sada važno, poslove u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga. E, tu je problem. Tu je problem pokušat ću objasnit. Naime, HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, osnovana je temeljem zakona, regulirano je i njeno postupanje, temeljem Zakona o regulaciji i energetskih djelatnosti zakon, imamo HANF-u, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijska usluga, imamo HAKOM, elektroničke komunikacije, imamo AZTN, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koje su potpuno neovisne i odgovaraju isključivo Saboru a ovim zakonom ukoliko se doslovno iščitava, ovo tumačenje, tada će odgovarati izvršnoj vlasti što smatramo da nije prihvatljivo tim više što je, mislim da je bilo 2018. g., imali smo i određene izmjene zakona, evo ga, pogotovo znači Europska komisija je pokrenula postupak povrede EU prava te je zbog toga došlo do izmjena Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti na 8. sjednici Hrvatskog sabora 13. srpnja 2018. godine. Ovakvo uređenje koje bi proizašlo iz ovoga smatramo da bi bio korak unatrag i ne bi bio u skladu sa EU direktivom. Mislim da ne trebam detaljnije obrazlagati, mislim da je primjer više nego dobar, jedino još samo kad se iščitava ova izmjena članka 41. kojom se članak 44, mijenja gdje ste djelomično usudim se kazati, amortizirali ako zakonom kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti nije drukčije propisano, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ustanove, obavlja tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu djelatnost ustanova i sada logički vi me molim vas ispravite ukoliko griješim. Ukoliko se osnuje kao javna ustanova i po ovom zakonu, znači nadzor ima ministarstvo. Jel' to neki logičan slijed? Neovisno o tome što je ako drugim aktom nije propisano, ja bi molio državni tajniče, mislim da je dal' je previd ili ja krivo odnosno mi u klubu HNS-a krivo tumačim propis međutim volio bi detaljno pojašnjenje ovoga ili u obrazloženju, ono što je naš prijedlog da se napravi vrlo jasna distinkcija u ovom Prijedlogu Zakona o ustanovama što može potpasti pod ovaj zakon, koje su to javne ustanove i da se to ne odnosi na agencije koje naprosto moraju biti neovisne temeljem postojećih hrvatskih zakona. Evo toliko, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem, g. predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju, ocjenjujemo također da je obzirom da je kostur ili najveći dio važećeg zakona iz 1993. otkad je priznat će se dosta toga se promijenilo, da su potrebna ova usklađenja, dapače, u dilemi smo je li potreban novi zakon ili u formi izmjena i dopuna Mislim da ovo što je g. Batinić govorio o ovim regulatornim agencijama itd. koje su u osnovi ustanove, da se na većinu ovih koje je spomenuo primjenjuju posebni zakoni ali dobro je da se onda i u općem zakonu malo preciznije, detaljnije pojasne neke stvari pa vjerujem da će to predlagatelji do drugog čitanja i napraviti. Također, jasno mi je i ali bolje to još jednom izreći a to je politički stav oko ustanova čiji su osnivački jedinice lokalne i regionalne samouprave, Zakona o lokalnoj samoupravi iz kraja 2012. g. bila je jasna politička volja tadašnje parlamentarne većine da se ono što predstavlja akt vlasti u jedinici lokalne samouprave, da se više to prepusti izvršnim tijelima, to se odnosilo i na ustanove i na imenovanja koja nisu propisana posebnim zakonom iako su bila određena tumačenja sudova da se to ne odnosi na ustanove, mislim da će se sada ovakvim prijedlogom zakona što se tiče izbora imenovanja članova upravnih vijeća ustanova, da je to znači jasno definirano. Ostaje dio koji se tiče ravnatelja i mislim da tu treba jasnije napisati želi li se i da taj dio ostane u domeni izvršne vlasti ili da se prepusti predstavničkim tijelima. Naravno, argumenata ima i za jedno i za drugo. Dakle, što se tiče ustanove, možemo reći da se radi o tri koraka, osnivanje, to je predstavničko tijelo, imenovanje upravnih vijeća je izvršna vlast, gradonačelnik, župan, načelnik i nakon toga imenovanje ravnatelja, trebalo bi biti nekako ako sam dobro iščitao sadašnju kompoziciju, predstavničko tijelo na prijedlog upravnog vijeća, dakle nekakav dogovor načelnika i vijeća ako se radi o slučaju kohabitacije jer ako se radi o tome da su iz iste političke opcije onda će se relativno lako postići politički dogovor. U kontekstu toga volio bi čuti dakle stav predlagatelja oko reguliranja odnosa predstavničkog tijela i gradonačelnika iako nije izrijekom rečeno da se radi o ovome zakonu, to je također u nadležnosti Ministarstva uprave, pa bih htio čuti razmišljanja po tom pitanju jer što se tiče ustanova koje osniva RH tu nema upliva predstavničkog tijela, nema odluka HS u pravilu osim ako nije posebnim zakonom drugačije određeno, pa mislim da bi onda trebalo i to naravno uskladiti ako je potrebno sa Zakonom o lokalnoj samoupravi propisati tako i za jedinice lokalne samouprave. Što se tiče drugih prijedloga, u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću vidio sam da je grad Umag bio dosta aktivan u davanju prijedloga, pa bi pozvao predlagatelje da još jednom razmotre njihove prijedloge, pa obzirom da evo ocjenjujemo da je zakon za prvo čitanje dovoljno kvalitetan da ga podržimo, to ćemo i napraviti, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Četvrti klub je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, uvaženi tajniče sa svojim suradnikom, Zakon o ustanovama se mijenja, naravno da su u nas ustanove bilo na lokalnoj il regionalnoj razini isključivo razvlačene od predstavničkoga tijela koje je osnivač ustanova, tako na lokalnoj razini da je to naravno Ministarstvo uprave, al je činjenica da Gradsko vijeće skupštine apsolutno više nemaju ništa nego sve je dato u ruke lex šerifon, gradonačelnicima, naravno da je to napravljeno lex šerifom koji je Lovre Kuščević progurao i to je činjenica i to zna da jednostavno osnivač predstavničko tijelo ne može ništa, a to je vidljivo, ali to je vidljivo danas i evo ja imam primjer u svome gradu gdje jednostavno gdje ne postoji većina, ne zna se ništa, al jednostavno to predstavničko tijelo je izgubilo svoju ulogu i kao osnivač ustanova, to je primjer govorim gdje je ekvatantan primjer je vidljiv, o tome ste mogli vidjeti u medijima na koji način se omogućilo lokalnim čelnicima lex šerifom da budu jednostavno faraoni svih ustanova. Međutim, kad govorimo o ovome zakonu, kad govorimo o imenovanju ravnatelja jel tu ima određenih izmjena, jednostavno to funkcionira na način u RH mijenjali mi ovaj zakon ili ne, mijenjali o ustanovama, da je tonska snimka koja je išla iz Splita audio zapis uoči izbora ravnatelja doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je vidljiv, to možete vidjet u medijima, gdje je tadašnji član uprave Ivan Nasić kaže otvoreno na tonskoj snimci, član upravnog vijeća doma zdravlja, kaže u nas premijer određuje tko će biti portir, pa neka poništi ovaj natječaj za ravnatelja. Znači u nas je faraonski zakon, ove zakonske izmjene ako nešto dobro i donose, uglavnom to možete pročitat evo ovdje, taj audio zapis je javnosti prikazan, znači od portira do ravnatelja o tome odlučuje po pitanju ustanova premijer, u toj snimci je vidljivo kako se ponaša, kako se u biti zapošljaje, tako je i u školama kao ustanovi gdje je županija u biti osnivač, osim u jednim pojedinim gradovima kao npr. u Makarskoj di je osnivač jedinica lokalne samouprave, ali županija je osnivač i znači osnovnih škola i srednjih škola i naravno da jednostavno na taj način oni funkcioniraju, ja bi mogao o svojoj županiji sada pričati, ali neću o tome sad govoriti, način kako se imenuju ravnatelji, na koji način dolaze, koju proceduru i na koji način se to prolazi, al smatram da sve što stavljamo na papir jednostavno je svedeno u riječ ovoga tonskoga zapisa gdje je član upravnog vijeća g. Ivan Nasić rekao u nas premijer određuje tko će biti portir, pa neka poništi taj natječaj u domu zdravlja Splitsko-dalmatinskoj, najvećem domu zdravlja, najvećoj županiji koja je fuzirala 13 ispostava domova zdravlja 2002. po Vakušićevom zakonu, dok puno manje županije su, ostali su samostalni domovi na razinama jedinica lokalne samouprave i zbog toga imamo mi problem, strukturni problem ustanova doma zdravlja da danas nemamo pedijatara u Sinju nego jednoga, da imamo problem da nemamo radiologa. Zbog čega? Jel premijer određuje tko će biti ravnatelj, a tko će biti čistačica ili primjera problem vanjskih tvrtki koje ulaze u ustanove je ogroman problem. Ja mogu navesti primjer evo Zračne luke u Splitu gdje žene tri mjeseca nisu primile plaću, a Zračna luka Split plaća tvrtki IOS gospodina, ne znam sad ime, prezime, al mogu kasnije reć tko je vlasnik, znači tvrtka je IOS koja je vanjska tvrtka, outscore tvrtka koja je dobila poslove uredno joj se isplaćuje, al te žene tri mjeseca nisu primile plaće, rade na +40, to je roblje. Dal je ovdje možda implementirana Istambulska konvencija? Zbog čega te radnice koje će radit u domovina zdravlja sa vanjskim tvrtkama, ne bi dom zdravlja te čistačice plaćao, a ne da dijele novac oni koji daju posao tome, al gdje je novac ako je zračna luka, dom zdravlja, škola, uplatila taj novac i ako se gura te vanjske tvrtke koje će raditi poslove čišćenja i ostale poslove, a novac se daje tim tvrtkama, a te djelatnice su roblje, za 3.000,00 kn, a 4 mjeseca nisu primile plaće i to na +40 dan noć, ne samo šta čiste zračnu luku, čiste avione na +40 i površine okolo + 50, to je nevjerojatno, to je roblje, te žene su doslovno roblje, a naše ustanove i tvrtke uplaćuju novac tim vlasnicima, pa gdje odlazi taj novac. Znači ovdje moramo biti oprezni, nemojte sve liberalizirati na taj način da bude na štetu, u ovome slučaju radnica Zračne luke Split primjer govorim, doslovno te žene su roblje, zamislite te žene koje 3 mjeseca putuju u zračnu luku, najteže poslove rade čiste aerodrom, čiste avione, čiste površine, a ne primaju plaće. Pa to je po Bogu i po čoviku kazneno djelo. I ta zračna luka ili ustanova dom zdravlja uplaćiva novac, mižernu plaću im ne uplaćuje to je roblje, jel to možda implementirana Istanbulska konvencija na koju ste se pozivali il je samo donesena da bi dobili mjesto mi u europskoj u Europskome vijeću mjesto tajnice Europskog vijeća. Jel samo zbog toga ili da se poštivaju te žene kako je se onda jednoglasno tj. nejednoglasno znamo da je HDZ predložio Istambulsku evo kolega Babić me more poništit, ako nije Istambulsku HDZ predložio uz pljesak SDP-a, roblje, doslovno te tvrtke, ustanove koje ulaze žene su roblje koje ne primaju plaće. Ja sam prije nekoliko dana bio sa njima. Druga stvar vrlo bitna je ovdje, kolega Batinić je dobro primijetio da jednostavno HERA koja je vrlo bitna tvrtka, ustanova koja daje znači energetski koja daje znači poglavito kod obnovljivih izvora tu je ona značajna. To znamo šta je bilo sa vjetroelektranama, znamo kolika je se to novac vrti, kolka moć, da bude odgovorna isključivo premijeru ili izvršnoj vlasti. Može biti odgovorna i odgovarati davati izvješće isključivo osnivaču, to je sabor. Ne smijemo dati sve, razvlasti sabor, najbolje onda raspustiti ovaj sabor. Tako je i HAKOM bitno zbog čega, ja sam ovdje postavljao pitanje zbog čega se teleoperateri ne ponašaju, premijera, gospodine predsjedniče, prije godinu dana tj. prije 8 mjeseci, nisam još dobio odgovor, rekao da ću dobit u pisanom obliku. Ja bi vas zamolio predsjedniče sabora da dobijamo odgovore na vrijeme, a ne da čekamo po godinu dana da dobijemo odgovor na zastupnička pitanja i to je bilo tijekom aktualnog sata, rekao je da će mi odgovoriti ministar prometa gospodin Butković. Još nisam dobio odgovor zbog čega se teleoperateri u Hrvatskoj ne ponašanju kao u državama odakle dolaze. I sada ćemo se mi razvlastiti od HAKOM-a da nama ne tribaju biti odgovorni tome koji meni ne želi dati odgovor zbog čega se teleoperateri ne ponašaju u RH kao npr. u Njemačkoj zašto se HT na ponaša u nas. Zašto ne plaća pravo služnosti, zašto mu ne triba građevinske dozvole? To smo mi tražili i amandmanima i izmjenama zakona, ja sam tražio izmjene zakona da je potrebna građevinska dozvola za bazne stanice, to niste prihvatili, a opet vidim idu izmjene Zakona o gradnji, opet nema toga dijela nego stavljene su jednostavne građevine, pa vidimo da imamo ogromne probleme sa postavljanjem tih antenskih stupova gdje god padne napamet. Znači, ovaj zakon je tehnički zakon, on mijenja određene stvari ali ne smijemo do drugoga čitanja razvlastiti uvaženi tajniče ili budući ministre vidim da se jučer vas se spominjalo da, razvlastiti ne smijemo razvlastiti Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo i ja mislim da to kolega Batinič dobro primijetio i da do drugoga čitanja taj dio prominite. Još jednom očekujem da ćete do drugoga čitanja ove stvari promijeniti, po pitanju ovih ustanova koje su uništene. Znači zakon da je sve to, da je najbolje napisan u primjeni je očajan, ja vam ponavljam još jednom poglavito po pitanju tvrtku u vlasništvu npr. županija kao što je dom zdravlja, dom zdravlja zdravstvene usluge su rasturene. Nažalost te usluge su bile prije 30, 40 godina bolje organizirane, poglavito na područjima ruralnim, ruralnim područjima kao što je Dalmatinska županija, Splitsko-dalmatinska jeli, zaleđe, Slavonija, pa i vaša Ličko-senjska županija zaleđe tj. Lika, znači bolje su bili organizirani domovi zdravlja. Sada je jednostavno u nekim županijama fuzirali su se ti domovi zdravlja, ponavljam kao u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ljudi su ostali bez zdravstvenih usluga, bez pedijatara, nije se novac u tim ustanovama ulagao u ono u što je se tribao ulagati u specijalizacije pa primjer reći ću vam da u Cetinskoj krajini u 10 godina Splitsko-dalmatinska županija nije platila niti jednu specijalizaciju za niti jednoga liječnika. Prema tome nije problem samo što je ovdje napisano veći je problem ovo znači samo slovo zakona, nego više me brine ova snimka gdje je predsjednik upravnoga, da jedan od članova upravnoga vijeća doma zdravlja Ivan Nasić citiram ga kaže u snimci: U nas premijer određuje tko će biti portir, pa neka poništi ovaj natječaj za ravnatelja doma Splitsko-dalmatinske županije. Sad vi zamislite mi donosimo zakon tko će određivat u lokalnoj samoupravi kolega Šipiću, tko će određivati, a predsjednik, a član upravnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije kaže, član uprave koji bi tribao imenovati kaže, zovnimo premijera jer on odlučuje tko će biti portir u Trilju u domu zdravlja koji ima nešto, nešto vrlo malo jel i to je uništeno, znamo da nema pedijatra, volio bi da i vi dignete gospodine Šipiću taj svoj glas jer nemamo zdravstvenih usluga, naša djeca. Kolega Šipiću, naša djeca maju jednoga pedijatra od 3.500 ljudi, 3.500 djece ja mislim da je ovo sramotno ako ovaj tonski zapis vjerodostojan, a nismo dobili demant ja vam ga mogu pokazati, da se ravnatelj, da se imenuje u Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije da se imenuje direktno premijera od čistačice, ako je to istina ovo šta je Ivan Nasić rekao i ako je to vjerodostojno onda je to zabrinjavajuće. Ja mislim da dostav je više pisanja ovih zakona i ovih pamfleta, razvlašćivanja sabora, razvlašćivanja predstavničkih tijela, vrijeme je da sačuvamo ove zdravstvene usluge, da zaštitimo i škole kao ustanove od najezde imenovanja od strane premijera. Hvala lijepa. Idemo sad na pojedinačnu raspravu, prva je kolegica Sabina Glasovac no nema je pa gubi pravo govora, drugi je na redu poštovani kolega Gordan Maras, nema ga, gubi pravo govora i treća je na redu poštovana kolegica Branko Juričev Martinčev koja je tu, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa naime, ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakon o ustanovama je neophodan, ja bi rekla da zaista je potrebno od osnivanja do imenovanja upravnih vijeća, ravnatelja i slično regulirati u svim ustanovama rekla bi jedinstveno. Naime, ustanove su regulirane brojnim propisima, pa tako jedne reguliraju rad u vrtićima, druge u pučkim otvorenim učilištima, javnim postrojbama, memorijalnim centrima i tu imamo neujednačenu praksu, čak različita tumačenja sudova i i sudske prakse a različita ministarstva. Npr. grad Vodice ima kao što sam evo i nabrojila znači knjižnicu, i pučko otvoreno učilište i javnu vatrogasnu postrojbu, vrtić, jedno upravno vijeće je imenovano od strane gradonačelnika izvršnog tijela a druge od strane predstavničkog tijela a još je problematičnije do imenovanja ravnatelja. Naime, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju koji regulira rad u vrtićima kaže da polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač. Po sadašnjem tumačenju, to je ministarstvo, to je gradonačelnik a primjerice kod tumačenja za imenovanje ravnatelja, to je gradsko vijeće. Kad je u pitanju zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, tu se izričito kaže da upravno vijeće imenuje predstavničko tijelo. Govoreći o imenovanju upravnih vijeća od strane osnivača, tu je nešto jasnija stvar za razliku od prijedloga upravnog vijeća za imenovanje ravnatelja. Ne znamo a bilo bi dobro bar ovim zakonom točno da stoji da li ide samo dokumentacija, da li će biti određeno testiranje na temelju čega upravno vijeće donosi odluku o imenovanju određenog ravnatelja. Nadalje, upravno vijeće donosi rješenje o imenovanju u kojem ne mora stajati obrazloženje, znači ne mora stajati razlog zbog kojeg su se odlučili za jednog ili drugog kandidata. Veliki je problem i i mi smo u Vodicama imali problem kada je to došlo do suda, naime sud inzistira da stoji obrazloženje. Kako će tada osnivač obrazložiti odluku upravnog vijeća kada nije bilo testiranja, kada nije bilo nekakve posebne dokumentacije i to izričito odluka upravnog vijeća. Gradsko viječe praktički nije ni vidjelo kandidate a ono mora donijeti odluku i oni bi trebalo obrazložiti razlog imenovanja. To su sve stvari koje bi bilo dobro da stoje upravo u Zakonu o ustanovama da ne bi bilo različitosti prilikom imenovanja ravnatelja vrtića ili ravnatelja knjižnice ili pučkog otvorenog učilišta. još ima nekakvih nejasnoća pa predlažemo da se razmotri do drugog čitanja. Npr. da li odluka o neizboru kandidata ima svojstvo upravno akta. Ima slučajeva kada treba imenovati i vršitelja ravnatelja i tu bi trebalo vidjeti koji su to uvjeti i na koji način prijeći taj period iz kada je jednom kandidatu je istekao mandat ili zbog bilokojeg razloga je razriješen, do imenovanja drugog. Nadalje, da li je dopušteno osporavati zakonitost među odluka koje se donose kada je propisano da se ravnatelj imenuje donošenjem složenog akta npr. u suglasnosti ili potvrdu drugog tijela i u pravilu jako česti su upravni sporovi na temu. Ako nešto od tih među akata akata nije u skladu sa zakonom ili kandidat nije zadovoljan tom odlukom ili želi osporavati. Također, neprofesionalni li djelomično profesionalni status ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja uz eventualnu izričitu zabranu sklapanja ugovora o radu na radnom mjestu ravnatelja na neodređeno vrijeme imajući na umu da je riječ o mandatnom imenovanju. Postoje situacije kada isto upravno vijeće donosi nezakonitu odluku. Zakon predviđa da se razriješi ravnatelj a zašto ako je odluka upravnog vijeća, zašto bi se diralo ravnatelja kad to nije njegova odluka nego odluka upravnog vijeća. Sve su to stvari koje bi bile dobre da stoje upravo u ovom krovnom krovnom zakonu da ne bi različite ustanove sa svojim zakonima to regulirale i onda naravno u praksi imamo često i novinske natpise, evo ista situacija u vrtiću se riješila ovako, u knjižnici onako i Također stvarna nadležnost sudova u predmetima razrješenja ravnatelja. Znači umjesto formulacije o nadležnom sudu, i tu postoje dvojbe pa bi bilo dobro u ovom članku 45. stavak 2. da točno stoji. Zakonom su propisane i tri vrste nadzora nad radom ustanove. Znači nadzor zakonitosti, financijskog poslovanja i stručnog rada a nije izričito spomenutim, postoji nadzor od strane osnivača ustanove. Mislim da je to jako bitno ako je osnivač onaj koji i imenuje i ravnatelja i upravna vijeća da i decidirano stoji da i on ima pravo nadzora nad radom ustanove i bilo bi dobro u ovim prijelaznim odredbama urediti primjenu zakona u

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Juričev Martinčev, ovaj Zakon o ustanovama donesen '93. g. uz neke male novele zapravo nije se mijenjao što znači da je bilo potrebno donijeti ovaj Zakon o ustanovama i vi ste ukazali zapravo na neke probleme koji u ovom prvom čitanju se trebaju razmotriti kao i ostali kolege danas u raspravama, koji se trebaju razmotriti do drugog čitanja upravo da to bude evidentirano u ovom Zakonu o ustanovama, dakle pogotovo oko kod imenovanja ravnatelja. Slažem se sa vama, recimo kod određenih ustanova da ne postoje kriteriji zapravo kod imenovanja ravnatelja i u slučajevima kada to završi na sudu zapravo sud traži obrazloženje imenovanja, a ne postoje određeni kriteriji. Mislim da bi to trebalo navesti ovim zakonom ili sutra pravilnikom samoga ministarstva, ali da se na ovo treba paziti i te kako jer je praksa pokazala da se za iste situacije …/Upadica: Hvala./… postoji različita postupanja. **Jandroković, Hvala lijepo. Kolega Babić istina je i ja vjerujem da će u drugom čitanju zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama decidirano tko je to osnivač, tko imenuje upravna vijeća, tko predlaže ravnatelja i na koji način, ako ništa drugo trebalo bi bar svim ovim resornim ministarstvima kada su u pitanju različite ustanove dostaviti nekakav naputak pa da i oni u svoje zakone uvrste da se točno zna jer stvara se velika zabuna i brojni su sudski sporovi, a kao što sam rekla i napisi u novinama zašto jednog ravnatelja, zato što je više drag ili manje drag gradonačelniku

tražim stanku u ime Kluba MOST-a kolega Bulj je govorio o situaciji u ustanovama, o političkom kadroviranju u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, al nažalost političko kadroviranje ne uništava samo naše zdravstvo, ono uništava i naše tvrtke i ja tražim stanku kako bi se konzultirali, 900 radnika Aluminija je završilo na ulici zbog političkog kadroviranja koje je provodila jedna stranka koja nažalost je dovela do ove situacije. Nitko na to ne reagira, Vlada šuti iako ima 12% dionica, 20% aktivnosti luke Ploče je vezano uz Aluminij, ne čujem kolegu Ljubića, ne čujem kolegu Raguža, nitko ne ne ustaje za te radnike, za naše ljude u Mostaru i ovim putem želim im iskazati solidarnost i podršku i tražim stanku kako bi konzultirali oko toga. Jednostavno je nedopustivo da nitko ne reagira. Hvala poštovani predsjedniče. Kolega Grmoja vi znadete da je ovo klasična povreda Poslovnika i ne znam zašto to činite, imate puno načina kako ste to mogli iskomunicirati na drugi način, mogli ste sazvati pressicu, mogli ste dati izjavu, ja se s vama slažem da je pitanje Aluminija iznimno bitno, jako važno, puno se radilo da se pomogne i Aluminiju i ljudima tamo, ali ovo što radite je po meni zlouporaba ponovo instituta traženja stanke i iz tog razloga ću vam dati opomenu i neću vam odobriti stanku. I molim vas da to ne radite jer postoje još jednom ponavljam načini kako čovjek može i zastupnik i zastupnica govoriti govoriti o određenoj temi. A ovo što ste napravili nije korektno. Tako da sad molim kolegu Nekića, državnog tajnika da se završno obrati u ime predlagatelja. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zahvaljujem evo i svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i koji su dali konstruktivne prijedloge, ako sam dobro shvatio cijelu ovu raspravu znači imamo dvije teme koje su nam se otvorile u ovom prvom čitanju. To je prvo pitanje agencija, a drugo je pitanje ravnatelja posebno u odnosu na onaj dio koji se tiče jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, ovaj zakon i koncept koji je zastupalo Ministarstvo uprave da se kroz ovaj zakon znači riješe sve ustanove, to uključuje i agencije. Vi znadete da je postojao i onaj drugi koncept da se agencije rješavaju posebnim zakonom. Ovaj zakon je, intencija ovog zakona je da se stvori pravni okvir znači jer kako je rekla i kolegica Branka znači postoje posebni zakoni o muzejima, o pučkim učilištima, o arhivima, o knjižnicama znači sve su to zakoni koji reguliraju znači ustanove iz svog domena. Mi, što se tiče imenovanja ravnatelja i lokalne uprave nismo zbog Europske povelje o lokalnoj upravi išli u detalje rješavanjem, rješavanja tih pitanja ovim zakonom. Znači, ta pitanja su uglavnom rješavana statutima znači jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, ali spremni smo poslušati sve argumente dakako i nadograditi ovaj zakon. Imamo dovoljno vremena do drugog čitanja ako procijenimo da je to svrhovito i da će osigurati kvalitetniji učinkovitiji znači Što se tiče agencija, znači agencije su regulirane znači i njihovo osnivanje i njihov rad posebnim zakonima. Ja iz ove primjedbe nisam uspio iščitat ovaj da mi evo mijenjamo nešto u odnosu na Članak 4. odnosno stavak 2. koji ste vi spomenuli odnosno da ostavljamo izvršnoj vlasti znači ovlasti koje do sada nije imala, ali siguran sam da ćete u pisanom obliku nam dostavit znači svoje očitovanje koje ćemo temeljito proučit pa nakon toga dakako možemo uvažit i one dijelove za koje smatramo da su prihvatljivi. Mislim da nisam ništa zaboravio od ovoga što je bilo rečeno u ovoj raspravi. Očekujemo dakako sve prijedloge i zahvaljujemo na njima. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Imamo tri replike. Prvi je kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi tajniče na ova pitanja drugog čitanja vjerujem da ćete odgovoriti tj. da ćete u drugom čitanju kad budete slali ovaj zakon da će biti promijenjeno, međutim ključni je problem uvijek kadroviranje. Ja opet ponavljam sve zakone kolegice i kolege koje donosimo kadroviranje. Ja ću ponoviti da je snimka izašla kako se kadrovira dom zdravlja, član vijeća Ivan Nasić citiram: U nas premijer određuje tko će biti portir pa neka poništi i ovaj natječaj za ravnatelja. Zbog toga je kolega Grmoja u pravu, zbog toga što ima kolege Raguža, što nema Ljubića i nema glasa, zbog kadroviranja propala je sad još jedna tvornica i to u Mostaru gdje ljudi teško opstaju, tvornica Aluminija.

Zahvaljujem. Pa ja namjerno nisam odgovarao na ono što ste vi govorili. Prvo, izabrali ste krivi primjer kad ste spominjali Zračnu luku Split, znači ona uopće nije ustanova i to nije uopće predmet ovoga zakona. Znači, ja sam očekivao da ćete dat nekakvi konkretan prilog raspravi na način da ukažete na to što je loše u ovom zakonu. Nažalost, vi u svojoj raspravi, kažem, ovim ove male sitne pogreške, niste dali nijedan prijedlog što bi u njemu trebalo izmijeniti. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Naime, prijedlog je bio iz rasprave da se napravi vrlo jasna distencija što su regulatorne agencija, svi znamo, a što su izvršne agencije. Jer iz ovoga se iščitava, a ja bih vam samo, znači kad se pogleda direktive EU parlamenta, 2009. znači nacionalna regulatorna tijela, što trebaju raditi, tu je napravljeno vrlo jasan odmak i citiram, znači, da regulatorna tijela ne traže niti primaju izravne upute ni od koje Vlade ni drugog javnog fizičkog tijela. Znači, tu se mora vrlo jasno različiti i prijedlog je bio, jer i sam čl. 4. izmjene ne govori ništa o tome, ali u obrazloženju, obuhvatili ste, pa evo, čisto sugestija da se do drugog čitanja ta dilema otkloni inače mi nemamo problem s ovim zakonom. Hvala. **Jandroković, Dakle, mi ćemo za drugo čitanje napraviti temeljito obrazloženje, ali mislim da u samom čl. 4. ne treba ništa dirati uz obrazloženje, nadam se da ćete to prihvatiti. Hvala. I kolega Bauk, zadnja replika. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. To je i moja preporuka, g. državni tajniče za ovaj dio odnosa imenovanja ravnatelja, vijeće, načelnik, da li se u međukoracima… Naime, meni nije normalno da parlament donosi upravni akt. Parlament donosi zakone, političke odluke, deklaracije, ali ne upravni akt. Po mom nekakvom mišljenju, a vijeća, predstavnička tijela su parlamenti, dakle, tu se zna tko je većina, tko je manjina, da nekakva imenovanja odnose o političkim odnosima, prema tome, u ovom dijelu bi ja bio skloniji tome da se to prepusti izvršnim i upravnim tijelima i da one donose upravne akte koji su onda podložni sudskoj kontroli, pa moja sugestija je da isto što napravite za čl. 4., odnosno čl. 6. da u obrazloženje vrlo detaljno propišete kako ste zamislili da to izgleda prema ovome što piše u tekstu zakona jer sudovi gledaju i obrazloženja kad se želi intencija predlagatelja .../Govornik se ne čuje./... **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Nekić, Darko** Evo, dobit ćete znači opširno obrazloženje kao i u ovom prethodnom slučaju. Hvala lijepo. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta da još jednom svi se konzultiramo i da kažemo da svi prijedlozi koji ste dali o ovome zakonu u biti u primjeni su sasvim drugačiji. Ja sam naveo primjer, uvaženi tajniče, kako se imenuju u nas ravnatelji, a to je tonski zapis koji je izašao od člana upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Također, tako se radi i u školama u vlasništvu županije, znači, način primjene ovoga zakona također uvaženi tajniče ili budući ministre, ja sam ovdje ukazao na problem gdje ustanove imaju vanjske članove, a naravno da zračna luka nije ona nije ustanova, nego u drugi zakon je definirana, ali sam govorio o vanjskim tvrtkama koje imamo u domovina zdravlja ikoje želite nametnuti u školama. Gdje žene crnče, rade, ne primaju plaću, na to sam ukazao. A u ovome zakonu se spominje da ustanove imamo znači vanjske tvrtke koje će raditi određene poslove, kao što je čišćenje, npr. u domovima zdravlja. Ali sam vam naveo primjer kako se ponašaju sa novcem zračne luke te vanjske tvrtke koja nije ustanova, ali 100 žena nije primilo plaću 3 mjesec. To je osnivač Split, Splitsko-dalmatinska županija, Kaštela i Trogir. Gdje je taj novac koji se uplatio? Zbog čega te žene ne bi radile u domovina zdravlja i bile djelatnice kao do sada. Pa mi nemamo liječnika u domu zdravlja. Pa vi znate problem u Lici, pa vi dolazite iz tih krajeva i naravno da je to kadroviranje najveća posljedica način kadroviranja. Evo, član upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije kao, u nas, premijer određuje tko će biti portir pa neka poništi ovaj natječaj za ravnatelja doma zdravlja. Još jednom i zbog toga je se dogodila sada i tvornica Aluminij. Hvala. Kadroviranja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, evo, možete se konzultirati sada unutar stranke do 10,45, a mi ćemo zaključiti raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Nastaviti ćemo, znači u 10, 45, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež. Hvala.